Spoštovani! Referendum je oblika neposrednega odločanja volivcev o Ustavi, zakonu ali drugem pravnem aktu ali o drugem vprašanju, ki je pomembno za družbeno skupnost. Referendum in ljudska iniciativa sta obliki neposredne demokracije. Državni zbor lahko razpiše posvetovalni referendum o vprašanjih iz svoje pristojnosti, ki so širšega pomena za državljane, razpiše se lahko na celotnem območju države ali na določenem območju območja, če vprašanje zadeva samo prebivalce tega območja. Referendum razpiše Državni zbor, pobudo zanj pa lahko da vsak poslanec ali poslanka. Danes bomo obravnavali in v četrtek odločali o predlogu za razpis referenduma in določitvi referendumskega območja za ustanovitev Občine Golnik z izločitvijo dela Mestne občine Kranj v novo Občino Golnik. Postopek ustanavljanja občine poteka v skladu z Ustavo, Zakonom o lokalni samoupravi in ustavnosodno judikaturo v več fazah. V prvi fazi se ugotavlja, ali so dejansko izpolnjeni ustavni in zakonski pogoji za ustanovitev občine. Na tej podlagi pa nato Državni zbor razpiše tako imenovani posvetovalni referendum, s katerim se ugotavlja volja prebivalk in prebivalcev na referendumskem območju oziroma območju, ki obsega ozemlje nove občine. Pri tem velja opozoriti, da Državni zbor razpiše referendum le, če predhodno ugotovi, da so za ustanovitev nove občine izpolnjeni vsi zakonski pogoji. 13. člen Zakona o lokalni samoupravi kot temeljno in ključno merilo za ustanovitev občine določa njeno sposobnost zadovoljevanja potreb in interesov prebivalcev in izpolnjevanja drugih zakonskih nalog, ki jih imajo občine. 13.a člen pa določa, da mora imeti občina najmanj 5 tisoč prebivalcev. Kot predlagateljica tega predlaganega akta o razpisu referenduma lahko potrdim, da predlog za ustanovitev nove Občine Golnik izpolnjuje vse z zakonom določene pogoje. To je razvidno tudi iz mnenja Vlade, ki predstavlja ključno podlago za odločanje Državnega zbora. zbora. Ob tem bi rada poudarila, da je slednje tudi edini meritorni kriterij za odločanje v tej fazi. Iz mnenja Vlade je jasno razvidno tudi, da bi kljub izločitvi in ustanovitvi nove Občine Golnik Mestna občina Kranj ohranila svoj status in in ostala gospodarsko, kulturo in upravno sodišče gorenjske regije. To dejstvo je pomembno tudi zame kot občanke Mestne občine Kranj. V zvezi s tem bi tudi v Poslanski skupini Stranke modernega centra radi opozorili, da so se v preteklosti ustanavljale občine, ki niso izpolnjevale zakonsko določenih pogojev, posebej pa bi radi opozorili na dejstvo, da Državni zbor v vsej dosedanji 30-letni praksi, če odmislimo zaplete z ustanavljanjem Občine Ankaran, še ni zavrnil predloga za razpis referenduma, s katerim bi se preverila volja prebivalcev, ki izpolnjuje z zakonom določene pogoje. Zato želimo, upamo in pričakujemo, da bo Državni zbor sledil omenjeni praksi in da ne bo ponovil napake kot v primeru Ankarana. Takrat je Državni zbor namreč podlegel pritiskom Mestne občine Koper. Epilog v tej zadevi pa nam je znan. Na koncu je občino ustanovilo Ustavno sodišče. Res pa je tudi, da je Mestna občina Kranj na Ustavno sodišče vložila pobudo za presojo ustavnosti Zakona o lokalni samoupravi s predlogom za začasno zadržanje. Današnji predlog akta na podlagi spremenjenega Zakona o lokalni samoupravi, ki je spremenil tako postopek kot tudi pogoje za ustanovitev nove občine, po enajstih letih praktično orje ledino. Vendar smo kljub temu v Poslanski skupini Stranke modernega centra prepričani, da mnenje Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora, ustavna določila, številne odločbe Ustavnega sodišča, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o poslancih, Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi in nenazadnje tudi Poslovnik Državnega zbora dajejo zadostno pravno podlago, da ta postopek lahko izpeljemo v skladu z Ustavo. Ponovno poudarjam, da sama ne prihajam iz območja, na katerem se ustanavlja nova občina, in da na naslednjih lokalnih volitvah ne nameravam kandidirati na območju nove Občine Golnik. Zato odločno zavračam vse očitke, da me pri tem razpisu referenduma vodijo izključno politični motivi in moji ter interesi politične stranke, iz katere izhajam. Kot veste, so na podlagi spremenjene zakonodaje predlagatelji razpisa za ustanovitev nove občine zgolj poslanke in poslanci. Sama sem že večkrat pojasnila, da se je name obrnil lokalni iniciativni odbor s prošnjo, da bi v njihovem imenu vložila predlog akta o razpisu referenduma, ker oni te pravice po novi zakonodaji nimajo. Kot poslanka in hkrati kot občanka Mestne občine Kranj sem prisluhnila njihovim argumentom in se odločila tako, kot sem se. Na mojo odločitev pa je vplivalo tudi dejstvo, da sem seznanjena s težavami in problemi, s katerimi se srečujejo prebivalci na tem območju oziroma na periferiji mesta Kranj. Poleg tega pa so prepoznali, da imam pozitiven odnos do instituta neposredne demokracije, kot je referendum, še posebej pa do predlogov, ki niso škodljivi in katerih motiv ni izključno političen del kot del boja med koalicijo in opozicijo, torej predlogov, ki naslavljajo realne težave, s katerimi se srečujejo ljudje. Če bo ta predlog akta danes oziroma v prihodnjih dneh dobil zadostno podporo, to še ne pomeni, da bo nova Občina Golnik ustanovljena. Danes odločamo zgolj o tem, da bomo ljudem dali možnost, da povedo svoje mnenje, ali si želijo živeti v novi občini. Zato ne vidim razloga za nasprotovanje, saj bo nova občina ustanovljena zgolj v primeru, če se bodo prebivalke in prebivalci sedmih krajevnih skupnosti na referendumu izrekli za ustanovitev nove občine – Občine Golnik. Tisti, ki ustanovitvi nove občine nasprotujejo, bodisi mestni svetniki in župan Mestne občine Kranj, člani posameznih krajevnih skupnosti in posamezni prebivalci, pa naj prepričajo ostale prebivalce, zakaj bi bilo zanje bolje, da ostanejo v Mestni občini Kranj. Sama v referendumski kampanji ne bom sodelovala. Kot sem že omenila, nisem ne krajanka in ne članica lokalnega iniciativnega odbora za ustanovitev nove občine, ljudem pa želim zgolj omogočiti, da na podlagi ustavnega načela neposredne oblasti, ki se izvršuje z institutom referenduma, sami odločijo in povedo o tem, kaj je zanje najbolje. V Poslanski skupini Stranke modernega centra pričakujemo, da bo Državni zbor v naslednjih fazah tega postopka spoštoval njihovo odločitev. Kot veste, ustanovitev občine in njeno konstituiranje predstavlja tretjo in četrto fazo, pri čemer se tretja konča s sprejemom zakona o ustanovitvi, četrta pa z lokalnimi volitvami in izvolitvijo župana ter konstituiranje občinskega sveta. Res je, da bo referendum, če bo do njega sploh prišlo, zgolj posvetovalne narave. Na tem mestu ponovno poudarjam, da Državni zbor v zvezi z ustanavljanjem občin, če odmislimo primer Ankaran, do sedaj nikoli ni ravnal v nasprotju z na referendumu izraženo voljo prebivalk in prebivalcev. Na matičnem delovnem telesu so bili izraženi tudi nekateri pomisleki glede določitve referendumskega območja. V zvezi s tem želim opozoriti tako na parlamentarno prakso in ustavnosodno judikaturo, ki napotuje na to, da se referendum razpiše in volja prebivalcev ugotavlja zgolj na območju, na katerem naj bi nastala občina. Če bi bilo to območje širše oziroma če bi se referendum razpisal kar na območju obstoječe občine, iz katere bi se nova občina izločila, potem se v preteklosti v Sloveniji ne bi nikoli ustanovila nobena nova občina. Po našem prepričanju bi Državni zbor s takšno odločitvijo v nasprotju z Ustavo posegel v ustavno pravico ljudi, da ustanovijo svojo občino in s tem uresničujejo lokalno samoupravo. V Poslanski skupini Stranke modernega centra smo prepričani, da je bil postopek za sprejem tega predloga akta izpeljan skladno z Ustavo, da izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, in da skladno z ustavnim načelom neposredne oblasti ljudstva prebivalkam in prebivalcem sedmih krajevnih skupnosti omogoča, da izvršujejo svojo ustavno pravico do lokalne samouprave. Zato bomo predlog za razpis referenduma kot odlok o razpisu referenduma v Poslanski skupini Stranke modernega centra podprli. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek bo predstavil mag. Andrej Rajh. Izvolite. Spoštovani podpredsednik, državni sekretar, kolegice poslanke in kolegi poslanci! Pred nami je predlog za razpis referenduma za ustanovitev nove Občine Golnik. Referendumsko odločanje je osnova neposredne oblike demokracije in na tem mestu moram poudariti, da ga v SAB načeloma podpiramo. Gre za pomemben institut, ki državljanom omogoča soodločanje o najpomembnejših družbenih vprašanjih tako na državni kot na lokalni ravni. Vendar je treba ob predmetni pobudi poudariti, da gre zgolj za voljo peščice posameznikov. Na območju predvidene nove občine je bila izvedena javnomnenjska raziskava, katere rezultati so sami po sebi dovolj zgovorni. Proti odcepitvi svoje krajevne skupnosti od Mestne občine Kranj in ustanovitvi nove Občine Golnik se je namreč izreklo kar 70 % vprašanih. Tudi svet Krajevne skupnosti Golnik ni naklonjen tej ideji. Več kot očitno je torej, da ne gre za voljo ljudstva, zato v SAB ne vidimo potrebe po razpisu referenduma o tem vprašanju, ki – mimogrede – predstavlja strošek v višini 90 tisoč evrov. Še posebej nas čudi dejstvo, da se za zmanjšanje Mestne občine Kranj zavzema poslanka, ki je bila izvoljena ravno v Kranju. Dejstvo je namreč, da imamo v Sloveniji 212 občin in polovica le-teh ne izpolnjuje zakonsko določenih pogojev za ustanovitev občine. V stranki SAB si namesto drobljenja občin želimo, da bi se pogovarjali o tem, kako bi občine naredili močnejše, da bodo lahko bolj kvalitetno skrbele za potrebe občank in občanov. Financiranje dolgoročnih investicij je nedvomno ena izmed večjih težav manjših občin. Drobljenje občin na dolgi rok ne pomeni nič drugega kot neenakomeren razvoj na vseh področjih. Z ustanovitvijo nove občine bi pa izgubili vsi, tako Mestna občina Kranj kot tudi prebivalci območja, na katerem bi bila ustanovljena nova občina. Župan Mestne občine Kranj nam je povedal, da je bilo v času njegovega mandata na območje, kjer naj bi nastala nova občina, investiranih kar 26 milijonov evrov. Govorimo o treh letih. Ob tem pa pobudniki za razpis referenduma navajajo, da bo novi občini na leto za investicijo ostalo 4 milijone evrov, kar v treh letih znese 12 milijonov. Matematika je torej jasna in preprosta. Nova občina bi za investicije na istem območju v treh letih namenila kar 14 milijonov evrov manj, kot je to namenila Mestna občina Kranj. V stranki SAB se zavedamo, da je za kvaliteto življenja državljank in državljanov ključnega pomena kakovostno in učinkovito delovanje lokalne samouprave, zato ostro nasprotujemo poskusom razbijanja močnih mestnih občin. Lokalna samouprava mora v prvi vrsti zagotavljati dober servis za ljudi in v SAB ne pristajamo na drobljenje občin z namenom zasledovanja interesov posameznih lokalnih politikov. Zavzemamo se za združevanje občin na način, da občine dobijo več pristojnosti in več odgovornosti. Zato bomo glasovali proti predlogu za razpisa referenduma. Če pa bi do referenduma vseeno prišlo, pa se bomo angažirali in poskrbeli, da ljudje ne bodo nasedli peščici posameznikov, ki želi zgolj udejanjiti lastne interese. Hvala. Hvala lepa. Robert Polnar bo predstavil stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije. ROBERT POLNAR Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Gospe poslanke, gospodje poslanci! Lokalna samouprava je temeljna oblika teritorialne organizacije oblasti in najširši okvir uresničevanja samouprave občanov, ki živijo na določenem območju. Lokalna skupnost pa je temeljna oblika samouprave občanov in osnovna oblika organiziranja skupnosti, v kateri državljani neposredno uresničujejo svoje pravice in zadovoljujejo svoje potrebe. Usklajenost med praktično delujočo skupnostjo v prostoru in njeno pravno institucionalizacijo je neizogibni pogoj vpliva na uspešnost lokalne skupnosti pri zadovoljevanju potreb, ki zadevajo prebivalce občine, in na demokratično reševanje krajevnih problemov, javnih zadev lokalnega pomena. Razmerja med velikostjo občin, učinkovitostjo pri zagotavljanju lokalnih javnih služb in participacijo državljanov v lokalnem življenju so bila v središču razprav pri vseh reformah in odločitvah o ustanovitvi novih občin. Razprave o bolj učinkoviti ali bolj demokratični velikosti za občine in administrativne reforme, ki so sledile, so se odvijale skupaj s procesi prerazdelitve pooblastil med državno in lokalno ravnjo oblasti. Na kakšen način opravljati naloge občine? To je predpogoj vsake kolikor toliko resne razprave. Tisti, ki bi razdruževali, morajo predstaviti svoje razloge za to, da bo občina, ki bo oblikovana v skladu z interesi prebivalcev, lahko funkcionirala kot pospeševalec ustvarjalne energije v lokalni skupnosti. Občina kot birokratska ali pa kot politikantska izmišljotina je bila, je in bo v vseh časih in krajih jalova. Pri vsaki pobudi o ustanovitvi nove občine je mogoče ugotoviti dve značilnosti: optimistično naravnanost pri oceni bodočih prihodkov občine in veliko rezerviranost pri oceni bodočih odhodkov. Velikost in struktura bodočih prihodkov in odhodkov pa sta odločilnega pomena za prihodnje opravljanje zakonsko določenih nalog občine, sta odločilnega pomena za njeno upravljavsko in izvajalsko sposobnost. V konkretnem primeru je opaziti precej svojevrstno razlago morebitne delitvene bilance in prevzemanja obveznosti iz zadolžitev. Te bodo kajpada močno zožale kreditni potencial nove občine oziroma njen največji možni obseg možnega zadolževanja, kar predlagatelji navajajo kot najperspektivnejši vir za izvajanje novih investicij. Za občino kot temeljno lokalno samoupravno skupnost morajo biti izpolnjeni najmanj naslednji pogoji: ozemlje, prebivalci, ki jih vežejo skupni interesi, zavest o pripadnosti tej skupnosti in pogoji za organiziranje dejavnosti za zadovoljevanje skupnih interesov in potreb prebivalcev občine. Vlada Republike Slovenije je ugotovila, da območje, na katerem naj bi nastala nova občina, izpolnjuje vse zakonske pogoje za ustanovitev. Potencialna občina bi spadala tudi v tretjino največjih občin v Sloveniji, medtem ko bi preostanek Mestne občine Kranj po morebitni izločitvi še vedno izpolnjeval pogoje za mestno občino. Na tem mestu pa je treba poudariti bistveno. Danes ne govorimo in v četrtek ne bomo odločali o ustanovitvi nove občine. To je treba ponoviti. Četrtkovo glasovanje ne bo pomenilo, ali smo za ali proti ustanovitvi Občine Golnik. Danes govorimo o tem, ali na tem lokalnem območju dati možnost ljudem, da se izjasnijo, da povedo, ali želijo živeti v novi občini. To možnost jim lahko damo samo, če razpišemo referendum. Državni zbor lahko odloči o razpisu referenduma, zato se zastavlja vprašanje, ali lahko odrečemo, da ljudje izrazijo svojo voljo o za njih tako pomembnem vprašanju. In pri tem ne gre za odločanje o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države, ne gre za odločanje o ukrepih na področju varnosti ali pa odprave posledic naravnih nesreč. Ravno tako ne gre za odločanje v zvezi z zakonodajo, ki se nanaša na davke, carine in druge obvezne dajatve; ali pa ne gre za odločanje o zakonu, ki se sprejema za izvrševanje državnega proračuna. Gre za nekaj drugega. Gre za to, da se ljudje odločijo v skladu z načelom, da je občina edina skupnost, ki je tako naravna, da jo ljudje oblikujejo povsod, kjer se sami od sebe zbirajo. Demokratičnost lokalne samouprave temelji na možnosti najširše in neposredne udeležbe občanov pri urejanju javnih zadev. Samo tam, kjer obstaja možnost, da se odgovornost nauči in utrjuje pri zadevah, s katerimi je seznanjena večina ljudi, samo tam, kjer se postopki vodijo z zavestjo o svojem bližnjem, ne pa kot teoretično znanje o potrebah drugih ljudi, samo tam, kjer običajni človek lahko stvarno sodeluje pri javnih zadevah, ker se nanašajo na svet, ki ga pozna, samo tam je demokratičnost lokalne samouprave v ospredju. Poslanci poslanske skupine Desus imamo na pravkar opisana načela različne poglede, zato bomo o predlogu za razpis referenduma za ustanovitev Občine Golnik

Sledi razprava poslank in poslancev o predlogu za razpis referenduma za ustanovitev občine. Ker je kar nekaj sprememb, bom prebral prvih nekaj razpravljavcev. Najprej bo dobila besedo mag. Alenka Bratušek, za njo Igor Peček, potem mag. Bojana Muršič, Predrag Baković. Tu bom zaključil, potem pa bom povedal še preostalih nekaj predvidenih razpravljavcev. Besedo ima mag. Alenka Bratušek. Izvolite. Najlepša hvala. Danes oziroma ravnokar se pogovarjamo o Mestni občini Kranj, ki je tudi moja občina, moja mestna občina. Pogovarjamo se o tem, da bi to mestno občino naredili šibkejšo. Po moji oceni z razdelitvijo te današnje Mestne občine Kranj na manjšo mestno občino in na novo občino izgubimo vsi; izgubimo tisti, ki bomo ostali v mestni občin, in izgubijo tisti, ki bodo morebiti šli v novo občino. V Sloveniji imamo že danes 212 občin in polovica od teh jih ne izpolnjuje zakonskih pogojev, polovica. V V stranki SAB se zavzemamo za močne občine, ki bi igrale pomembno vlogo pri razvoju naše države, in nadaljnje drobljenje tega prav gotovo ne bo zagotovilo. Čudimo se stranki SMC, zakaj tako na mara Gorenjske. Najprej so glasovali proti temu, da bi na Gorenjskem dobili še eno mestno občino, to so Jesenice, ki izpolnjuje vsaj toliko pogojev, kot jih izpolnjuje Krško. In zdaj se ti isti poslanci zavzemajo za to, da edino mestno občino na Gorenjskem, to je Mestna občina Kranj, naredimo šibkejšo. Ne vem, s čim smo se jim ali so se jim na Gorenjskem tako zamerili. Druga stvar. Dejstvo je, da o priključitvi, odcepitvi ali kakorkoli nastajanju novih občin odločajo ljudje, ampak to naj bi bila lokalna iniciativa in naj bi se dogajala tam, v lokalnem okolju, ne pa da v Državni zbor pridete s pobudo, da mi razpišemo posvetovalni referendum. To bi lahko naredili z zbiranjem podpisov ljudi, lahko bi zahtevali in takrat res pokazali, da je lokalna iniciativa tako močna, da so ljudje tako za to, da se odcepijo v novo občino. Ampak ne; ste šli po lažji poti, da pač želite svoje – in nekaj vam je tudi uspelo – svoje koalicijske partnerje stisniti v kot, da vam pač tukaj, po domače rečem, držijo štango. Treba je povedati, da so v kranjskem mestnem svetu vse stranke, Nova Slovenija in SDS, glasovale proti temu, da se mestna občina deli; Nova Slovenija in SDS. in SDS. Zanimivo bo gledati in pokazati ljudem v Kranju, kako pa tukaj, na državni ravni te iste stranke spoštujejo odločitev svojih ljudi iz lokalnega okolja. Pravite, da bi nova občina imela več, kar seveda ne drži. Približno 10 milijonov evrov bi se na podlagi zakona zbralo ali pa določilo proračun v višini 10 milijonov. In samo 4 milijone bi ostalo za investicije, samo 4 milijone. To je bilo tukaj povedano s strani gospe, ki se sicer razglaša za civilno iniciativo, v kateri je 5 ljudi. 4 milijone. V zadnjih treh letih je bilo na to območje investirano za 26 milijonov evrov investicij. Se pravi – 3 krat 4, kot vi predlagate, je 12. Več kot polovico manj bi to območje imelo denarja za investicije, če bi obveljal vaš predlog ali pa obveljala vaša ideja. Ker drugega ne morete, seveda predlagate razpis posvetovalnega referenduma, ki ni za nikogar obvezujoč, za nikogar. Tudi če razpišemo referendum in tudi če bi uspel, pa jaz vem, da ne bi, je še vedno samo posvetovalni referendum. Zakaj izbirate poti, ki obremenjujejo ljudi, ki obremenjujejo javne finance, namesto da greste po poti, kot to zahteva zakon. Pripravite predlog zakona za ustanovitev nove občine, pod ta zakon se podpiše 10 tisoč občanov, ki tam živijo, ali pa vsaj 5 tisoč, kot je zahteva, prinesete zakon in ustanovite občino, če je res želja takšna. Seveda javnomnenjske ankete govorijo vse kaj drugega, da samo 21,5 % ljudi podpira to novo občino, 70 % ji nasprotuje, 8,5 % se ni želelo opredeliti. In situacija v tistem delu je res takšna. Tisti, ki smo od tam, kdaj pogledat pa vprašamo ljudi. In situacija je točno takšna. Najbolj se jim zdi pa noro, da ste občino poimenovali Golnik, sedež bi ji želeli dati pa v Predosljah. To je približno tako, ko bi bila velika občina Ljubljana s sedežem v Medvodah. Take ideje približno imate. In to se ljudem res zdi, bom rekla, noro ali pa celo malo poniževalno, mi je nekdo rekel, da se jim zdi malo ponižujoče. Ampak mogoče na tak način želite ali pa ste želeli koga prepričati, da je to dobra ideja. Dejstvo je, da ideja ni dobra. Dejstvo je, da na takšen način izgubimo vsi, še enkrat, tisti, ki ostanemo v Kranju, in tisti, ki bi šli v novo občino. Dejstvo je, da ljudje temu nasprotujejo. In dejstvo je, da imate natančno napisan postopek, kako se občina ustanavlja. In to naj ostane lokalna pobuda. Ne vem, zakaj sploh obremenjujete Državni zbor s tem, ko je zelo natančno določeno, kako se ljudje na tistem območju lahko odločijo in lahko pridejo do nove občine, če bi to želeli. Seveda moj poziv gre pa ravno nasprotno, spoštovani kolegice in kolegi. Kot krajanka ali meščanka Mestne občine Kranj vas pozivam, da pustite občino takšno, kot je. In vas seveda pozivam, da tega posvetovalnega referenduma ne podpremo, ker imajo, če res obstaja množična civilna iniciativa, absolutno pravice in možnosti, da skladno z zakonodajo do občine pridejo. Ampak ni res. Ni za to iniciativo množice ljudi, za to iniciativo je nekaj posameznikov, ki iščejo samo in izključno svoje osebne interese. Jaz bom seveda glasovala proti

Hvala lepa, gospod podpredsednik. Kolegice in kolegi! Tudi sam prihajam iz Mestne občine Kranj, naj povem to kar v uvodu. Pa v uvodu bi rad povedal tudi to, da nikakor ne nasprotujem referendumski iniciativi. To je navsezadnje ustavna pravica vsakega državljana. Tudi sam v zelo bližnji preteklosti nikoli nisem podpiral prepovedi referendumske pobude. Torej če ponovim, ne nasprotujem referendumski iniciativi. Nasprotujem pa zlorabi te ustavne pravice. Sam osebno sem mnenja, da smo takšnemu ravnanju priča danes. Zakaj? Zato, ker bomo danes odločali o dovolitvi ali pa razpisu referenduma brez iniciative ljudi, državljanov, občanov, kakorkoli jim že rečemo, ki tam živijo. Pač pa bo referendum razpisan zgolj in samo na podlagi ideje in želje nekaj ljudi. Predlagateljica svojemu predlogu za razpis referenduma ni predložila nobenih dokazil, nobenih podpisov podpore; oziroma nasprotno. Prejšnji teden smo v Državni zbor dobili mnenje sveta Krajevne skupnosti Golnik, ki ustanovitvi nove občine nasprotuje. nove občine nasprotuje. Napisano je bilo, da tej pobudi nasprotuje 435 krajanov. Danes smo dobili še en dopis oziroma mnenje, da je teh krajanov že blizu 500. V Krajevni skupnosti Golnik pa je 900 krajanov, ki imajo volilno pravico. Predlagateljica nima niti podpore svetov v krajevnih skupnostih. Še več, Krajevna skupnost Golnik, po kateri se bo nova občina imenovala, in Krajevna skupnost Predoslje, v kateri bo sedež, pomenljivo, sta izrecno odrekli soglasje in podporo ustanovitvi nove občine. In kot je bilo že rečeno, so predlogu nasprotovali vsi mestni svetniki, celo tisti, ki prihajajo iz vrst

občina izpolnjuje vse potrebne pogoje za to, da postane občina. Marsikaj bo treba v tej novi občini, če bo nastala, še postoriti – od zdravstvenega doma, knjižnice, komunalne, redarske službe. In tudi mnenje Zakonodajno-pravne službe, bolj pomisleki kot kaj drugega, so spisani kar na desetih straneh. Želim si in upam, da se bo krajanom na ustrezen način predstavilo, kakšne obveznosti in pa kaj bo to pomenilo za občino, ki jo bodo, če jo bodo, ustanovili, tako glede prihodkov in odhodkov, da jim bo delitvena bilanca, ki bo vsekakor potrebna, prinesla kar nekaj obveznosti in da bo razvoj infrastrukture v tej novi občini pod velikim finančnim bremenom tudi te delitvene bilance. Povedano je že bilo, da je Mestna občina Kranj v zadnjih treh letih vložila v to območje 26 milijonov. Bom povedal še enkrat. Ne nasprotujem referendumski iniciativi ljudi, ampak prepričan sem, da v tem primeru ne gre za pobudo pobudo ljudi, ampak za pobudo res zgolj peščice posameznikov. Ponavljam, po mojem mnenju je to zloraba pravice do referendumske pobude. Zakaj se mi zdi ta podatek pomemben? Zato, ker zakon ob tovrstnem referendumu na lokalni ravni ne predvideva nobenega kvoruma, kar pomeni, da bo lahko v tem primeru prišlo tudi do ustanovitve nove občine, če bo na referendum prišla zgolj peščica ljudi – podpornikov, in da slučajno – sicer sam osebno dvomim, da se bo to zgodilo – bi bila občina res potem ustanovljena samo na podlagi volje nekaj posameznikov. Bom zaključil tako, da menim, da ustanovitev občine na birokratski osnovi nima razvojne perspektive in bo prej kot karkoli drugega pomenila slabo voljo in pa razočaranje med občani nove občine. Ampak danes o tem ne odločamo, pač pa odločamo o eni drugi stvari, o tem sem pa že kar nekaj povedal. Hvala lepa.

kolegi! Jaz ne prihajam iz Mestne občine Kranj. Kljub temu pa glede na to, kar sem vse skupaj slišala s strani mojih predhodnikov, ni kaj dosti za dodati. ki prihajata iz teh koncev, temu nasprotujeta. Če zadevo malce pogledaš tudi bolj celostno, vidiš, da temu marsikdo tudi širše nasprotuje. Zakaj to navajam? Čeprav moram reči sicer na začetku, da absolutno ne nasprotujem, da se v bistvu spoštuje volja ljudi, da se razpiše referendum, ampak kljub temu je treba malce pogledati. Občine se ustanavljajo na drugačen način. In tudi v okviru poslanskih vprašanj sem oktobra 2021 spraševala ministra, kaj meni o ustanovitvi novih občin. In mi je v obrazložitev podal, da vlada v koalicijski pogodbi nima zavez, da bi se ustanavljale nove občine; in ocenjuje, da je teritorialna reforma slovenske lokalne samouprave zaključena. To je pomenljiv podatek. Vse, Vse, kar pa me je še bolj prepričalo, da je v bistvu treba pri tej pobudi biti zelo pazljiv, je dopis, ki smo ga dobili vsi poslanke in poslanci s strani Krajevne skupnosti Golnik,

kajti zavedajo se, da manjše občine sicer nekaj pridobivajo, vendar na drugi strani tudi marsikaj izgubijo. Vsi se moramo zavedati, da manjše občine se sedaj s skupnimi nalogami vse bolj povezujejo, kajti ne morejo izvajati vse občine vseh nalog. In smiselno bi bilo, da bi se občine združevale, ne pa razdruževale; kar bi bilo ključnega. Na koncu mi dovolite, da izpostavim to zadevo, ki jo izpostavlja tudi predsednik sveta Krajevne skupnosti Golnik, ki navaja: »Slovenija ne potrebuje Občine Golnik. Golnik je noče. O tem smo se izrekli jasno in glasno. Prosim, poslušajte nas.« Če tukaj ni dovolj jasno, da je treba poslušati voljo ljudi, ob tem pa ne smemo spregledati tudi tega, da če gre razpis referenduma,

Hvala za besedo, spoštovani podpredsednik. Spoštovani kolegice in kolegi! V naši Sloveniji imamo 212 občin in ko se pogovarjamo o tem številu in seveda nasploh, ko govorimo o občinah, vsi ugotavljamo, da je to velika številka. Prevelika. In seveda da so to torej tudi preveliki stroški, da je to organizacija takšna in drugačna. Potem

pa nekje na Štajerskem menda 215. In ne vem, kje se bo ta številka ustavila. Če na eni strani vsi ugotavljamo, vključno z ministrom za javno upravo, vključno vključno tudi z ljudmi na terenu, da je občin znatno preveč, po drugi strani pa tukaj razpisujemo ali pa poskušamo razpisovati referendum o tem, potem nekaj ni v redu. In seveda bo to odprlo samo dodatne apetite ali pa dodatno Pandorino skrinjo, kot radi rečemo. Kolegi pred mano, predvsem tisti, ki poznajo razmere, gospa Alenka Bratušek je že zadnjič na odboru in tudi sedaj povedala

ki so povedali, da Golnik je a priori proti, mislim, da so tudi dali 400 in nekaj podpisov proti novi občini; in pa tudi Britof terPredoslje, ki sta povedala, da niso zaznali interesa ali pa želje po ustanovitvi nove občine. Na drugi strani vidimo, da naj bi prišlo tisoč podpisov. Jaz jih osebno seveda še nisem videl. Zdaj ne vem, ali res obstaja teh tisoč podpisov ali ne. Ali je to v varovanem predalu ali kako, Na eni strani vi imate podpise, na drugi strani so v varovanem predalu, okej, dopuščam možnost, da teh tisoč podpisov je, ampak če se je kdo pripravljal na en tak projekt – ustanovitev občine kot take, potem pride v Državni zbor pripravljen, pride v Državni zbor z vojsko, bom rekel, pride z ljudmi, podprt z iniciativo, ne pa da sta bila na seji odbora prisotna dva člana civilne iniciative in spoštovana kolegica poslanka, ki to podpira, Mateja Udovč. In potem se seveda postavi vprašanje, ko na drugi strani vidiš župana, vidiš, kako predstavlja situacijo, kako pove, kakšne težave se bodo zgodile, kakšna kakšna bo delitvena bilanca, nenazadnje sem poslušal tudi kolega Polnarja, ki je tudi danes bil popolnoma jasen, kar se teh stvari tiče, da pač nekateri si ustanovitev občine in vodenje občine predstavljajo malo tako po domače.

In jaz mislim sam, da se pravzaprav tukaj neke strašne volje ali pa vsaj nekih indicev ali dokazov, da bi ljudje si resnično želeli neko svojo občino ali pa odcepiti, ne vidi. Nenazadnje, kot vidim, je tudi Ninamedia menda naredila za Mestno občino Kranj anketo ali pa raziskavo javnega mnenja, ki je pokazala, da je proti odcepitvi menda 70 % krajank in krajanov krajevne skupnosti, ki naj bi tvorila novo občino.

bom rekel, brcniti v temo. Nenazadnje je ena taka brca v temo bila vsem znana in na ogled postavljena zadeva brexit. Če bi danes delali isto zadevo, isto anketo, pa bi verjetno bila zadeva čisto drugačna. Vprašajte ribiče v Veliki Britaniji, kako bi se zdaj odločili o izhodu Velike Britanije oziroma o situaciji brexita; verjetno malo drugače. Na nekem valu neke

da postanejo težave in realnost zelo hude, zlasti pri majhnih občinah, kjer se vsak dan srečujejo s tisoč in enim problemom, ki ga na nek način ne morejo rešiti. Imajo mnogo infrastrukturnih težav, majhen proračun in situacija bo lahko veliko težja. Jaz

zanima, in predvsem mene tudi zanima, zakaj je pravzaprav do te pobude tudi prišlo. Jaz ne verjamem, da se je zbralo 100, 200, 300, 500 ljudi in reklo – mi hočemo novo občino; ampak je to zraslo na zelniku dveh ali treh, ki so potem na nek način to zapeljali v neko drugo sredino, ki se je s tem strinjala; in tako počasi se zadeve peljejo. Da bi to prišlo res iz neke civilne iniciative ali pa iz neke ljudskosti in neke temeljne želje nekega dela ljudi, da si želijo svoje občine, ker je res tako slabo, potem bi to razumel, ampak tukaj res ni nobenega indica, nobenega dokaza.

Hvala lepa. Besedo ima mag. Andrej Rajh. Za njim pa bo razpravljala še Nataša Sukič. Izvolite. MAG. lepa. Mestna občina Kranj je občina, ki raste in se razvija, in tudi zaradi tega predstavlja gospodarsko, kulturno in upravno središče Gorenjske. In na to so Gorenjci zelo zelo ponosni. v SAB se bomo vedno zavzemali za skladen regionalni razvoj, ki ga vidimo tudi na podlagi tega, da se omogoči stabilno in kvalitetno delovanje občin in občinskih uprav. In seveda si mi prizadevamo k združevanju in h krepitvi občin. In k temu tudi stremi vsakokratna zakonodaja, vidimo, da se ustvarjajo skupne občinske uprave. In skupne občinske uprave se ustvarjajo zato, ker so posamezne neučinkovite; in to je jasno sporočilo. Kar se predloga za ustanovitev nove občine tiče, predlagatelj ni tega prav z ničemer utemeljil, še več, 70 % vprašanih ljudi, ki jih ustanovitev nove občine tangira, se je proti temu izrecno izreklo. Izrekel se je tudi mestni svet, torej to so inštitucije na lokalni ravni, ki so zato pristojne in imajo legitimnost. In ne razumemo pobude, kako je nastala, kdo je za njo, kakšni so interesi teh posameznikov. Nekako imamo občutek, da gre za posameznike, ki imajo malo preveč časa in so se na enem takem popoldanskem pikniku dogovorili, da bi imeli novo občino, in to pobudo tudi artikulirali. V Sloveniji imamo že 212 občin in če vidimo, na kak način so te občine nastajale, potem vidimo, da popotnica, na kakšen način so nastajale, ni dobra. Ker če vemo, da se danes na primer zmanjšuje število pošt, v nekaterih občinah ali krajih celo ukinjajo, potem bi po tej logiki občino, ki je bila ustanovljena na podlagi tega, ker ima pošto, morali tudi ukiniti oziroma združiti z eno drugo. Občina mora naslavljati osnovne potrebe občanov. In jaz ne vidim načina, na kakšen način bomo mi zagotovili občanom boljši servis s tem, da bomo eno močno, funkcionalno občino slabili, razdelili na dve občini. Kakšen bo ta aparat v novi občini? Ali bo ta kar takoj funkcionalen? Kakšna bo delitvena bilanca? Ljudem je treba jasno povedati, če nastane nova občina, mora nova občina prevzeti tudi obveznosti. In koliko časa bo trajalo sploh, da se te obveznosti razdelijo na pošten način? Veste, treba bo jasno povedati tem občanom, kam bodo ti otroci, na primer otroci s posebnimi potrebami, hodili v vrtec, kam bodo hodili v osnovno šolo, koliko bo ta občina prispevala k vzdrževanju tega vrtca in šole. Koliko bo prispevala k vzdrževanju skupne zdravstvene infrastrukture? Ni samo teritorialni princip tisti, po katerem se to določa, na primer če bo v novi občini ostala samo ambulanta splošne medicine pa zobozdravnik. Obstaja cel kup specialističnih ordinacij, ki so pa locirane v samem centru Kranja. Kdo bo plačal stroške vzdrževanja avtobusne postaje? Ali mislijo ti predlagatelji, da se lahko ti kar tako odrečeš lastnini? Treba je ljudem pojasniti, da tu gre očitno za ene sebične interese posameznikov, ki imajo preveč časa in s takimi predlogi vznemirjajo vznemirjajo javnost. V SAB se vsekakor zavedamo in zavzemamo, da se vloga lokalnih skupnosti krepi, da občine dobijo več pristojnosti, več odgovornosti; in to bodo dobile samo z združevanjem.

Hvala lepa, predsedujoči. Saj v glavnem sem v svojem stališču že vse povedala, o absurdnosti in precedenčnosti tega predloga, pravzaprav o zlorabi, ki se jo gre poslanka s tem predlogom. Poslanka Poslanka danes pravzaprav nima več praktično nobenega argumenta. In veste, katerega argumenta se je oprijela? To, da se ona zavzema za neposredno demokracijo. Ali res, poslanka? Pa poglejva, kolikokrat sem jaz v tem državnem zboru v tem sklicu pritisnila za to, da bi ljudje lahko se izrekli na referendumu, ko je šlo za razne kočljive podtaknjence v PKP-jih ali pa recimo za zakon o 780 milijonih investicij za vojsko; in kolikokrat ste vi podprli možnost, da se ljudje izrekajo na demokratičen način, to, s čimer se kitite danes. Vi ste bili vsakič dosledno proti, jaz pa vsakič dosledno za. Ampak tokrat sem pa jaz proti, ker gre za resno manipulacijo, za golo zlorabo, kot vidimo. Niste zbrali, niti peticije niste sprožili, niste prinesli nobenih podpisov pred nas z neko peticijo, da bi se izražala volja ljudi. Celo v svojem predlogu navajate lokacije, ker ljudje sploh niso bili seznanjeni s tem vašim namenom, ki so presenečeni in šokirani nad tem, kar se vi greste. In veste kaj, to, to, da bi Občina Kranj za posvetovalni referendum, ki sploh ni obvezujoč, morala plačati 90 tisoč evrov, zakaj? Za vašo neko predvolilno kampanjo, da boste malo ven štrleli, da se bo pisalo o vas, da boste svojo publiciteto dosegali, oprostite, to je pa višek zlorabe. Višek zlorabe. In lahko vi stokrat rečete, da ni v tem namen, potem mi pa, prosim, razložite čisto po domače, v čem je namen. Za vami ne stojijo ljudje, ta občina ne bi imela niti sedeža na Golniku, ampak nekje drugje, kar je pa sploh res unikum inovativnosti tega vašega predloga.

na koncu vsak že imel svoj vrtiček za občino; ampak v decentralizaciji, regionalizaciji in predvsem v doslednem vključevanju občank in občanov v procese odločanja na ravni obstoječih občin. In res še enkrat poudarjam, jaz ne vem, če se malo pohecam, če se pelješ na Hrvaškem proti morju mimo Buzeta, zdaj sem pozabila, kako se imenuje, na nekem hribu imaš pošto pa imaš gostilno pa mislim, da celo šolo, pa nekaj hiš. Zdaj ne vem, a bi vi radi v bodoče predlagali take občine. Imate pa tudi – v Grčiji sem videla najmanjšo restavracijo na svetu, to je en sam balkon. Spoštovana poslanka, mogoče v bodoče usmerite sile v tak napor, da boste nek hrib osamosvojili in naredili najmanjšo restavracijo na svetu. In to bo vaša občina. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo je želela predlagateljica Mateja Udovč. Izvolite. MATEJA UDOVČ (PS SMC): Hvala lepa, predsedujoči, za besedo. Če sem vas prav razumela, je bila kolegica Nataša Sukič kot zadnja razpravljavka. Moram se odzvati kot predlagateljica, da pojasnim določene stvari, pa bom šla kar po vrsti. Ne želim ponovno navajati vsebine in pravnih osnov, katere sem izpostavila že v uvodni predstavitvi. Vendar pa sem prepričana, da si moramo v tem primeru dejansko naliti čistega vina. Ponovno poudarjam, da se tokrat odločamo le o prvih dveh fazah trofaznega oziroma štirifaznega postopka za ustanovitev nove občine. In to je ugotavljanje izpolnjevanja ustavnih in zakonskih pogojev za razpis posvetovalnega referenduma. In danes je bilo s strani kolegice mag. Alenke Bratušek izpostavljeno, da Poslanska skupina Stranke modernega centra ni podprla poslanskega amandmaja za ustanovitev Mestne občine Jesenice. Naj na tem mestu poudarim, ker sem povedala tudi že marsikdaj na omrežjih, na Facebook in Twitter profilu, da z amandmaji se ne morejo popravljati vse stvari v zakonu, temveč se z amandmaji lahko popravljajo samo določene stvari. Absolutno pa se z amandmaji ne more popravljati na način, da bi se zakon bistveno spremenil, da bi se sprememba zakona bistveno spremenila. V Poslanski skupini Stranke modernega centra nikoli nismo rekli, da Jesenic ne bi podprli, če bi predlagali spremembo zakona, da bi postala mestna občina; temveč zgolj v tem primeru, na takšen postopek, ki je bil dan, pa nismo mogli pristati, saj bi v tem primeru bila bistvena sprememba spremembe zakona. Spoštovana kolegica mag. Bratušek, vaša razprava odkazuje samo to, da zakonodaje s področja lokalne samouprave sploh ne poznate, da si niste prebrali niti spremembe zakona iz leta 2010. Zato je žalostno, da z vašo razpravo zavajate državljanke in državljane in mogoče tudi zavajate katerega od poslancev in poslank, ki si mogoče te zakonodaje ni prebral. Če bi si jo prebrali, bi videli, da prebivalci kljub temu, da bi zbrali 10 tisoč podpisov, ne bi mogli priti do referenduma, ker dejansko po novi zakonodaji, da referendum lahko sploh razpiše oziroma zanj pobudo da, ga lahko samo poslanec ali poslanka. To je bila sprememba zakonodaje v letu 2010 in je zelo pomembno. In danes je bilo tudi veliko slišanega, da da je to lokalna iniciativa nekaj državljank in državljanov oziroma krajank in krajanov, da nimajo nobenih podpisov. To tudi odkazuje, da si nekateri poslanci niso pogledali celotnega gradiva. Danes sta v Udis bila dana dva dopisa s podpisi poslank in poslancev, in sicer podpisi s strani Mestne občine Kranj kot podpisi civilne iniciative za novo Občino Golnik. če preberem, civilna iniciativa za novo Občino Golnik pravi: »V civilni iniciativi za novo Občino Golnik smo znali prepoznati željo krajanov, da bi v bodoče urejali svoje lokalne zadeve v podeželski in ne več v mestni občini. Preverili smo in ugotovili, da nova občina izpolnjuje vse zakonske zahteve za ustanovitev. Ob ustanovitvi bomo postali 53. občina po velikosti, kot Šmarje pri Jelšah. Zato moramo prej izraziti voljo na referendumu takšnemu, kot ga zapoveduje Ustava Republike Slovenije. Da bomo jasni, od poslancev pričakujemo zgolj podporo razpisu referenduma. Ustava je napisana za vse stranke, za vse poslance in za vse prebivalce Slovenije. Glas proti bi bil glas proti Ustavi Republike Slovenije. Tega si noben poslanec ne more privoščiti. Čeprav ne želimo Mestni občini Kranj ničesar ukrasti, pa je bil odziv njenih organov povsem neprimeren. Lotili so se nas z lažmi in žaljivkami. Najbolj je bolela tista, da bi z izločitvijo nove občine vsi izgubili, da znajo z našim denarjem upravljati le na mestni občini, mi pa bi ga zapravili. Ali pa da novo občino podpira le peščica. Člani civilne iniciative smo preverili voljo volivcev na terenu. V občini z 10 tisoč prebivalci je v zelo kratkem času pisno podprlo referendum preko tisoč občanov. Poročilo enega od zbiralcev podpisov pravi: "Na območju zbiranja sem zbral 70 podpisov za referendum, 2 sta bila proti, 3 pa bodo še razmislili o podpori. Od 70 podpisnikov jih je več kot 60 napovedalo, da se bodo referenduma udeležili in da bodo podprli ustanovitev nove Občine Golnik." Pričakujemo več kot 90 % glasov za novo občino na referendumu. Spoštovani odločevalci, prosimo vas za soglasno podporo za referendum. Vam pa že sedaj napovedujemo, da bo velika večina krajanov ustanovitev nove Občine Golnik podprla. Tako se boste z našo pobudo ukvarjali še enkrat in takrat pričakujemo, da boste novo občino ustanovili še pred iztekom vašega mandata. Kar velja za Občino Šmarje pri Jelšah, naj velja tudi za Občino Golnik. To je vse, kar želimo.« In v prilogi so nam poslali tudi podpise podpornikov ustanovitve nove Občine Golnik. Tako vidimo, da podpisi prihajajo tako s strani tistih, ki se zavzemajo za ustanovitev nove občine, kot tistih, ki si tega ne želijo. Število podpisov tako na eni strani kot na drugi strani dokazuje, da je referendum še kako potreben, saj se bo šele takrat pokazala jasna volja oziroma želja ljudi, kaj si pravzaprav želijo.

uresničujem le ustavno pravico tamkajšnjih prebivalcev. Vse nadaljnje odločitve pa so seveda v rokah krajank in krajanov, ki bodo na referendumu o tem tudi odločali. Vsi ti pritiski, dejanja in preigravanja, ki smo jim danes priča, me še toliko bolj utrjujejo v prepričanju, da je referendum res potreben. Naj krajanke in krajani na najbolj demokratičen način, kar referendum zagotovo tudi je, izrazijo svojo voljo, kje si želijo upravljati in opravljati lokalne zadeve v bodoče, oziroma naj povedo in odločijo, kje si želijo živeti tako oni kot njihovi nasledniki jutri. Hkrati si tudi zelo želim, da to ljudje povedo neodvisno od političnih ali kakršnihkoli drugih pritiskov. Če danes ne želimo večnih ugibanj, ali si nove občine Golnik krajanke in krajani dejansko želijo, moramo to zgodbo za vselej zaključiti v tej fazi z referendumom. Naj državljanke in državljani sami povedo in se odločijo za vse generacije tudi vnaprej. Hvala lepa.

Državnega zbora. Ker pa je očitno slabo poslušala, bom še enkrat povedala. Napišete zakon, pod zakon se podpiše 5 tisoč ljudi, tako piše po Ustavi, in ga prinesete v Državni zbor. To je 50 % ljudi, ki bi živeli v novi občini. Kaj ste leta 2010 spreminjali, česa niste spreminjali, to velja že nekaj časa. Mislim, da smo tudi o kakšnem zakonu, pod katerega je bilo zbranih toliko podpisov, odločali v tem mandatu; in to je vse, kar sem vam jaz želela povedati. Škoda. Še enkrat, škoda, da se je Gorenjska tako hudo zamerila SMC, da, ja, na nek način izvaja nasilje nad tem. Zakon o dolgotrajni oskrbi – ni bil problem za SMC glasovati mimo Zakonodajno-pravne službe, v soboto ob polnoči. Amandma za Jesenice ste zavrnili. Pika. Ne želite na Gorenjskem še enega močnega centra. Ne. Raje bi, raje bi še mestno občino naredili šibkejšo. To je poanta. To je poanta. In pravzaprav je žalostno, da se za to zavzema poslanka, ki živi v tej mestni občini, in poslanka, ki – kot je povedala – z ljudmi iz tistih krajevnih skupnosti nima pravzaprav nič, ni bila ne tam izvoljena. Kolega, ki je bil tam izvoljen, se seveda spretno izmika, da pove svoje mnenje. To je kolega Grims. Pa bi bilo prav, da bi ga ljudje slišali. Bi bilo prav, da bi ga ljudje slišali. Na nivoju lokalne samouprave imajo ljudje brez Državnega zbora možnost pripeljati stvari do te faze, da v Državnem zboru na koncu naredimo samo še piko. To je bilo moje izvajanje, ki ga kolegica očitno ni razumela. Hvala lepa. Repliko ima še Nataša Sukič. Izvolite. NATAŠA SUKIČ (PS Levica): Dobro, spoštovana kolegica, kaj vam res ni nerodno govoriti o tem, kako se vi zavzemate za referendum, za to, da se ljudje izrečejo na referendumu. Prej sem vam povedala. Ste ena najmanj kredibilnih oseb v tem sklicu Državnega zbora, ki lahko o tem govori, ker tudi enkrat niste podprli predloga za to, da se ljudje izrekajo o mnogo pomembnejših zadevah na referendumu. Recimo o težkih stotinah milijonov investicij, ki jih niste pustili, da se izrekajo, a zdaj pa tukaj trmarite pa vztrajate pa mimo vsega. Pa bolj kot vam razlagamo, da je večina, torej vidimo, in mestni svetniki in večina se izreka proti, vi bi še kar, da se 90 tisoč evrov porabi za posvetovalni referendum. Pa jaz tega več ne razumem, oprostite. Poslanci tudi niso vezani na kakšna navodila, tako da so dokaj samostojni pri svojem delu ali pa naj bi bili. Prehajamo v sklepni del razprave, v katerem dobita besedo še predstavnik oziroma predstavnica Vlade in predstavnica predlagatelja. Najprej dajem besedo državni sekretarki Urški Ban. Ne želi. Želi še besedo predlagateljica Mateja Udovč? (Da.) Izvolite, imate besedo. Hvala lepa. Jaz bi še enkrat pozvala vse kolegice poslanke in poslance, da se na glasovanju izrečejo »za« in s tem omogočijo najbolj demokratično pravico, da se bodo lahko ljudje izrazili na najbolj demokratični način o svoji volji, ali si želijo novo občino ali ne. Rada bi mogoče tudi to povedala, ko je bilo izpostavljeno, da bo Mestna občina Kranj morala plačati referendum. To ne drži. Mestni občini tega ne bo treba plačati, to bo plačala Državna volilna komisija in ne bo breme proračuna občine. Jaz bi na tem mestu še enkrat rada povedala, da Državni zbor razpiše referendum le, če ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za ustanovitev občine, zato tudi pri drugi fazi tega postopka ne bi smeli imeti nobenih problemov. Z našo poslansko pozitivno odločitvijo bomo dali krajanom in državljanom, ki živijo na tem območju, le možnost, da se bodo na demokratični način odločali, v kakšni organizacijski obliki lokalne samouprave želijo živeti, ustvarjati in delati. S tem, da pa se jim bo omogočila izvršitev tudi njihove osnovne ustavne pravice, ki je v Ustavi Republike Slovenije zapisana v posebnem petem poglavju. Če to ni zadosten argument za našo pozitivno odločitev, potem res ne vem, kaj sploh še je. Posebno se mi zdi to pomembno v tem času, ko izrabimo vsako razpravo ali drugo priložnost in na vsa usta razlagamo, kako je treba čim prej volivce povprašati po novem mnenju. Torej bodimo iskreni in dajmo možnost prebivalcem teh krajev, vsaj možnost, da se sami neposredno, brez posrednega odločanja preko sveta krajevnih skupnosti odločijo, ali so za novo občino ali ne. Rezultat referenduma bo jasen dokaz, ali si jo želijo, ali so jo sposobni upravljati in konec koncev ali si jo sploh zaslužijo. Še vedno bomo na koncu, ko bomo, če bomo izglasovali, v tretji fazi mi poslanci odločali o ustanovitvi nove občine; tako da so veliki pravni manevri in drugi ukrepi povsem odveč. Seveda je bil pričakovan energičen odziv vodstva matične občine, vendar je do njega prišlo le z namenom, da se na vsak način prepreči referendum, kar je bilo jasno, javno povedano na mestnem svetu in še nekaterih drugih priložnostih. Res je tudi, da je Mestna občina Kranj v tem času uredila nekaj infrastrukturnih objektov, vendar je vse to odločno premalo, da se zadeve sanirajo na tem območju in zatrejo večletna prizadevanja za boljše življenjske razmere v teh krajih. žalost ugotavljam, da na desnem bregu Mestne občine Kranj, kjer živim sama, niso razmere nič boljše. Pa pustimo sedaj to zgrešeno lokalno politiko, zato moramo poslanci dati jasno sporočilo, da so ustavna in zakonska določila nad lokalno politiko in da tudi vodstvo Mestne občine Kranj nima pravice na kakršenkoli način ovirati krajanov predvidenega območja nove občine pri uveljavljanju svojih ustavnih pravic. Raznorazni pritiski na posameznike iz lokalne iniciative ali širše pa so zavržno dejanje. Kolegice in kolegi poslanci, upam, da ste dobro seznanjeni s problematiko ustanavljanja novih občin in da si ne želite ponovnega Ankarana. To je dobra lekcija in smerokaz, v katero smer moramo razmišljati in delovati v zadevah, ki se nanašajo na naše lokalno okolje. Ne potrebujemo spet velikih pravnih telovadb in drugih vratolomnih potez, odvečno zapravljanje denarja in energije, ampak raje dajmo možnost posameznikom, krajankam in krajanom, da na najbolj demokratični način odločijo, kje bi želeli živeti v prihodnosti, in šele nato prisluhnemo njihovim odločitvam. Za vsako zadevo pa res ne potrebujemo tudi Ustavnega sodišča. Hvala lepa. Hvala lepa. Zaključujem razpravo. O predlogu sklepa, da se razpiše referendum za ustanovitev Občine Golnik z izločitvijo dela Mestne občine Kranj v novo Občino Golnik, bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali v četrtek, 25. novembra 2021, v okviru glasovanj. Če bo Državni zbor sprejel predlog sklepa, bo takoj nadaljeval razpravo o Predlogu odloka o razpisu referenduma, in sicer v okviru preostanka skupnega časa poslanskih skupin, predlagatelja in Vlade.

Predlog odloka je v obravnavo zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga odloka dajem besedo državnemu sekretarju na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Damirju hvala lepa za besedo. Spoštovani poslanke, poslanci! Z Odlokom o spremembi Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem se torej spreminja naslov sedeža pri članici Univerze na Primorskem, in sicer pri Fakulteti za menedžment, in sicer s Cankarjeve 5 na Izolska vrata 2, vse skupaj v Kopru. K predmetni spremembi so podali soglasja soglasja senat in pa upravni odbor Univerze na Primorskem ter Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu. Odlok odloča, da mora Univerza na Primorskem uskladiti svoj statut v treh mesecih od uveljavitve

Stališča poslanskih skupin niso prijavljena. Matično delovno telo k predlogu odloka ni sprejelo nobenega amandmaja in amandmaji k prehodni in končni določbi niso bili vloženi. Zato bomo odločanje o predlogu odloka v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili v četrtek, 25. novembra 2021, v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo slovenske policije, policijskih enot, specializiranih enot policije in preiskovalnih skupin in zaradi suma političnega vplivanja na potek oziroma izid predkazenskih in drugih postopkov za obdobje od 13. marca 2020 do dneva odreditve te razširitve predmetne parlamentarne preiskave in za morebitno spremembo veljavne zakonodaje, ki ureja organizacijo, delovanje, vodenje, naloge in pooblastila slovenske policije. Predlog za razširitev parlamentarne preiskave je zboru predložila preiskovalna komisija. Besedo dajem predsedniku preiskovalne komisije Robertu Pavšiču za dopolnilno obrazložitev. Izvolite. Spoštovani podpredsednik, hvala lepa vam za besedo. Preiskovalna komisija za ugotovitev dejanskega stanja in morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo slovenske policije, policijskih enot, specializiranih enot policije in preiskovalnih skupin in zaradi suma političnega vplivanja na potek oziroma izid predkazenskih in drugih postopkov je pri svojem delu omejena na obdobje od 13. marca 2020 do odreditve predmetne parlamentarne preiskave dne 29. marca 2021. Komisija je zato sprejela sklep o širitvi obsega v okviru časovne pristojnosti preiskave, saj so dosedanja preiskovalna dejanja pokazala, da obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da politično motivirana kadrovanja v policiji potekajo permanentno, torej tudi po presečnem datumu, ki zamejuje pristojnosti komisije. Hkrati so preiskovalna dejanja pokazala, da se vmešavanje politike v strokovno delo policije ne konča 29. marca 2021, torej na dan, ko se končajo preiskovalne pristojnosti komisije. V določenih primerih obstaja utemeljen sum, da policija po nareku politike v določenih primerih prekoračuje pooblastila in po nareku politike nesorazmerno uporablja prisilna sredstva. Posledica vsega navedenega je, da še naprej upada zaupanje v slovensko policijo. Utemeljeni sumi, povezani z nameni in predmetom parlamentarne preiskave, tako obstajajo tudi v obdobju po presečnem datumu. Preiskovalna komisija bo z razširitvijo časovnega okvira in prek nadaljnjega zaslišanja prič analizirala daljše časovno obdobje morebitnega političnega vplivanja na policijo. Preiskovalna komisija bo upoštevala tudi ustrezne analize in odzive ekspertnih skupin civilne družbe in Varuha človekovih pravic ter drugih nadzornih organov, predvsem v luči povečane policijske represije v zadnjih mesecih, torej tudi po presečnem datumu, v okviru katerega deluje preiskovalna komisija. Da bi komisija lahko celovito uresničila vsebinski obseg preiskave, kjer so med primarnimi preiskovalnimi nalogami tudi možne ugotovitve, da so funkcionarji in zaposleni v policiji podvrženi nedopustnim političnim pritiskom, ki vplivajo na njihove odločitve in posledično na organizacijo dela v slovenski policiji, ter lahko vplivajo na izid predkazenskih in drugih postopkov; in da so kadrovske menjave od najbolj odgovornih delovnih mest v policiji pa vse do srednjega menedžmenta postale stalnica v obvladovanju policije. In z vidika njihove ustreznosti in učinkovitosti je treba opredeliti daljši časovni okvir delovanja preiskovalne komisije. Gre za neposredno povezavo med politično-policijskimi ukrepi in posledicami ukrepov, kjer je treba bolj natančno zajeti in obravnavati ustreznost vodenja policije in političnih vplivov nanjo. PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. Prehajamo na prestavitev stališč poslanskih skupin. Rudi Medved bo predstavil stališče Poslanske skupine Liste Marjana Šarca. Izvolite. Hvala lepa še enkrat za besedo, spoštovani podpredsednik. Stanje v slovenski policiji je alarmantno in nas mora skrbeti. Policija po načinu vodenja ne le da postaja, ampak je že podaljšana roka vladajoče politike. Politika v policiji ne pušča le prstnih odtisov, ampak izredno globoke sledi. Temu pritrjujejo mnogi zaposleni v samemem sistemu policije. Povedo, da stanje še nikoli ni bilo slabše, kot je zdaj. V stranki LMŠ smo bili pobudniki ustanovitve preiskovalne komisije, saj je v javnem interesu preiskati morebitno politično odgovornost ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa zaradi domnevno nedopustnega političnega vmešavanja ministra in njegovih državnih sekretarjev ter predsednika Vlade in državnih sekretarjev v njegovem Kabinetu v delo in kadrovanje v slovenski policiji. In v javnem interesu je preiskati, ali hočeta notranje ministrstvo in vrh policije s političnim vmešavanjem v postopke preprečiti ali otežiti delo policijskih enot, specializiranih enot ter preiskovalnih skupin in posameznikov v zadevah, v katerih bi njihovi izsledki lahko imeli politične posledice zaradi vpletenosti vladnih funkcionarjev in članov strank vladajoče koalicije. Dosedanje izvajanje dokaznih sklepov z zaslišanjem prič v okviru preiskovalne komisije potrjuje, da se vse to dejansko tudi dogaja; dogaja pravzaprav še v mnogo večji meri kot smo domnevali ob ustanovitvi preiskovalne komisije. Kljub časovni stiski zaradi bližnjega izteka mandata tega sklica Državnega zbora v LMŠ podpiramo razširitev časovnega obdobja preiskave, saj dosedanji potek preiskave utrjuje utemeljen sum, da politično motivirano kadrovanje v policiji poteka nenehno, permanentno, torej tudi po presečnem datumu, po 29. marcu 2021, ko je bila komisija ustanovljena. Politika se nepretrgoma vmešava v strokovno delo policije v določenih primerih, predvsem ko je šlo za javno izražanje nasprotovanja politiki vlade, pa je policija po nareku politike, tako kaže, nesorazmerno uporabila silo proti državljanom, zato bo komisija v okviru svojih pristojnosti preiskovala tudi časovni okvir po letošnjem marcu. Domneve, ki smo jih v LMŠ izrazili ob ustanovitvi komisije, se v sedanjem delu komisije potrjujejo. Pričevalci – dolgoletni delavci v policiji so javno razgalili podrejanje policije aktualni politiki in manevre, kako ovirati preiskave, v katerih so udeleženi ali predstavniki celotne vladajoče politike ali pa stranke SDS. Razreševanje ljudi z visokih položajev v policiji poteka brez obrazložitev, brez navajanja vzrokov, praviloma z besedno zvezo »odločeno je bilo«. Politika ustanavlja delovne skupine, v katere umikajo visokokvalificiran kader, s čimer ljudi izolirajo pod pretvezo, da rešujejo probleme migracij ali zastankov v policiji. V resnici pa gre za delovno in osebnostno degradacijo ljudi, ki niso po volji vladajoči politiki. Politika gre pri tem tako daleč, da tisti v policiji, ki so zadolženi za rekrutiranje kadrov te delovne skupine, niti sami ne vedo, čemu te delovne skupine služijo, niti kaj naj delajo, niti komu so odgovorne. Tak je denimo že prav tragikomičen primer delovne skupine za migracije, v katero je takratni vršilec dolžnosti generalnega direktorja predlagal odstavljene policijske šefe, ki se z migracijami nikoli niso ukvarjali, hkrati pa jim ni znal povedati niti kdaj niti kaj, še celo kje bodo delali. Znal pa je v komisijo dodati še dva kriminalista, ki ju je poprej stranka SDS javno diskreditirala v parlamentu; zanimivo pa je, da sta oba delala na preiskavi nepremičninskih poslov Janeza Janše, bolj znani kot zadeva Trenta. Ob takšnem sprenevedanju pa se seveda vsi, ki zasedajo ali pa so pod to vlado zasedali visoke položaje v policiji, zaklinjajo, da so popolnoma avtonomni pri svojih odločitvah in da politika nanje nima nikakršnega vpliva. Pa čeprav priče vedo povedati, da je kdo, kot na primer direktor Travner, za zaprtimi vrati pisarne znal povedati, da mu je kakšno izmed menjav naročila politika. Ne glede na zvesto izpolnjevanje ukazov politike so morali nekateri, kot sta Travnar in Jurič, oditi s položajev. Na NPU so odstopali vršilci dolžnosti direktorjev, ki jih je nastavila ta vladajoča politika, pa niti ti lojalni šefi niso zdržali nevzdržnega nevzdržnega pritiska nanje. Nacionalni preiskovalni urad je bil sploh tarča vladajoče stranke in njenih podpornikov od vsega začetka, dokler niso tja postavili očitno dovolj lojalne politične izbranke Petre Grah Lazar. Ne glede na to, da je sodišče na ta položaj vrnilo odstavljenega direktorja Muženiča, da so njene kvalifikacije za to mesto vprašljive, da je bila sporna celo njena kadrovska preverka, je vladajoča stranka poskrbela, da je NPU docela politično in organizacijsko obvladan; kar je za vladajoče pomembno, saj preiskuje zadeve, ki so sila neprijetne za vladajočo politiko. Med drugim sporne posle pri nabavah zaščitne in medicinske opreme, sporno financiranje stranke SDS, sporne nepremičninske posle Janeza Janše. In v teh zadevah umikajo kriminaliste sredi preiskav. Pojavljajo se utemeljeni sumi, da so preiskovanci, kot na primer Počivalšek ali Snežič, vnaprej obveščeni o hišnih preiskavah, preiskave pa se med tem očitno ne premaknejo z mrtve točke. Torej s temi kadrovskimi rošadami je namen politike dosežen. Znotraj sistema policije vladata negotovost in strah. Strokovne odločitve so pogosto slabe prav zato, ker odločevalci ne vedo, ali bodo njihove odločitve všeč politiki. Neposlušne ali premalo lojalne diskreditirajo z anonimkami, negativna kadrovska selekcija se kaže tudi tako, da se na določena delovna mesta premešča ljudi brez ustreznih kvalifikacij, da je karierni sistem potisnjen ob stran, da celo varnostne preverke za takšne, sicer lojalne kadre, ne pomenijo kaj dosti. To se torej dogaja s slovensko policijo, ki je vse od nastopa te vlade uživala izjemno zaupanje in spoštovanje med ljudmi. Danes je to zaupanje ljudi v policijo na najnižji ravni. To dno je stranka SDS s podporniki NSi in SMC uspela doseči v vsega poldrugem letu. Žrtve tega pa so policisti, ki hočejo v korektnem odnosu do državljanov opravljati svoje delo in nočejo vzdevkov, češ da so politična policija. Te ugotovitve so plod dosedanjega dela preiskovalne komisije, zato v LMŠ menimo, da je časovni okvir preiskave treba razširiti, saj se tudi politizacija policije nezadržno širi. Pomembno je, da slovenska javnost za vse to ve, da državljani ne bodo obračali hrbta slovenski policiji, zato ker je vladajoča politika ugrabila vrh policije in na odločevalske položaje postavila poslušne, sebi lojalne kadre. Zaradi teh nekaj ljudi ne smemo dovoliti, da se maže ugled 8 tisoč policistk in policistov v Sloveniji. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov bo predstavil Predrag Baković. Izvolite. PREDRAG Še enkrat hvala za besedo. Naj stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov nekako začnem takole. Policija, ki so ji prebivalci nedavno nazaj še močno zaupali, izgublja podporo med prebivalci Slovenije. In nadaljujem iz zapisa s spletne strani Policije, in sicer Vizija; proaktivno delovanje policije kot temelj varnosti, zaupanja in zadovoljstva. Citiram: »Policija bo deležna zaupanja javnosti, dokler bo sledila svojemu poslanstvu in spoštovala lastne vrednote. Zaupanje je treba vsakodnevno graditi, spodbujati in vzdrževati z verodostojnimi dejanji in strokovnostjo. Uspešnost in učinkovitost policije sta odvisni tudi od stopnje zaupanja njenih uslužbencev neposredno nadrejenim in vodstvu.« Zaupanje med zaposlenimi se gradi vsak dan, več let in desetletja. Zaupanje državljanov do represivnega organa pa tudi. S spremembo in dopolnitvijo Zakona o organiziranosti in delu v policiji se je z enim zamahom poseglo v vodstva policije na vseh treh nivojih vodenja. Praktično čez noč so bile spisane odločbe za prenehanje vodstvenih policijskih funkcij 111 komandirjem oziroma načelnikom policijskih postaj, osmim direktorjem policijskih uprav in pravzaprav vsem vodjem notranjih organizacijskih enot Generalne policijske uprave. Medtem pa vršilki dolžnosti vodje Nacionalnega preiskovalnega urada novela Zakona o organiziranosti in delu v policiji omogoča skok v polnopravno imenovanje kot direktorici te pomembne specializirane kriminalistične preiskovalne enote na državni ravni za odkrivanje in preiskovanje najhujših kaznivih dejanj, zlasti s področja gospodarske, finančne in organizirane kriminalitete ter korupcije. Po enajstih letih dela Nacionalnega preiskovalnega urada je vsem, ki so si ta čas prizadevali to inštitucijo uničiti ali si jo podrediti, to tudi uspelo. Postopen poseg trenutne vlade v delo policije se je pričel z razrešitvijo največjih organov oziroma nosilcev javnih funkcij v policiji. Tudi s številnimi razrešitvami in novimi imenovanji, v luči iskanja vladi brezpogojno vdanih kadrov, in nenazadnje tudi z ustanavljanjem delovnih skupin ali, bolje rečeno, odstavljanjem problematičnega kadra na stranski tir. In nadaljevanje vlade z novelo Zakona o organiziranosti in delu v policiji, katera je bila sprejeta s podporo koalicijskih poslank in poslancev, ki niso želeli ali pa niso smeli videti, v katero smer gredo spremembe in dopolnitve tega zakona. Žal teh namer vlade niso prepoznali niti v Državnem svetu. Na podlagi dosedanjih informacij in zaslišanj obstaja utemeljen sum, da gre v policiji za permanentno politično motivirano kadrovanje, in kar je posebej zaskrbljujoče, se na ta način posega tudi v strokovno delo policije. Vse to le zaradi zaščite nekaterih oziroma nekaterih članov Vlade, ki so v predkazenskih postopkih zaradi različnih odmevnih sumov storitve kaznjivih dejanj. Vse to potrjuje, kako prav smo imeli podpisniki zahteve za ustanovitev parlamentarne preiskave oziroma parlamentarne komisije v zvezi z ugotavljanjem morebitnega vmešavanja trenutne politike in njenih najvišjih nosilcev javnih funkcij v delo slovenske policije. To se izkazuje tudi v našem intenzivnem delu in v ugotovljenih dejstvih. In ker želimo, da se delo v parlamentarni preiskovalni komisiji, ki preiskuje morebitno vmešavanje trenutne politike in njenih najvišjih nosilcev javnih funkcij v delo slovenske policije, opravi celovito, je potrebna časovna razširitev obsega omenjene parlamentarne komisije. Tudi zato, da se povrne zaupanje v nadrejene in v vodstvo policije, ter tudi zato, da ljudje ponovno zaupajo policiji. Hvala lepa. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Levica bo predstavila Nataša Sukič. Izvolite. NATAŠA V državi je vlada vzpostavila izredno stanje. Vlada ne upošteva odločitev Ustavnega sodišča, ne odločitev sodišč, njeno odločanje temelji na odlokih, ker v Državnem zboru nima več jasne večine, da bi lahko mirno vladala z zakoni. Pridržanja, hišne preiskave in ovadbe zaradi domnevno storjenega kaznivega dejanja iz 302. člena Kazenskega zakonika so po novem splošno uporabljeno orožje proti organizatorjem shodov, tudi tistim, ki jih policija samovoljno identificira za organizatorje, četudi shodi uradno organizatorjev nimajo. Skratka, policija pod to vlado je iznašla novo tehnologijo discipliniranja in zastraševanja množic. Vse hujša strahovlada in samovolja oblasti nas je že krepko potisnila preko roba temeljnih demokratičnih standardov. Politična podreditev policije in vladavina z uporabo policije po definiciji pomeni uveljavitev policijske države. Do policijske države pride takrat, ko urejanje vsakdanjega življenja v državi poteka s pomočjo policije, ko policija postane politična policija. Pa se ozrimo okrog nas. Policija je prisotna na ulicah in trgih naših mest bolj kot kadarkoli po osamosvojitvi države, ograje se uporabljajo že za vsak najmanjši protestni shod, povsod srečujemo policaje na konjih, policaje s službenimi psi, policaje v specialni opremi, preleti helikopterjev nad Ljubljano so naš vsakdan, celo policaje potapljače vidimo v Ljubljanici, kot da še v reki iščejo demonstrante. Da vodnega topa in popolnega zaplinjanja Ljubljane niti ne omenjam. Le norec bi lahko ukazal zapliniti center Ljubljane s 400 projektili solzivca, prvič, ker je s tem resno ogrozil zdravje prebivalcev in, drugič, ker je s tem porabil celotno municijo in s tem ogrozil javni red in mir ter varnost prebivalcev v primeru večjih nasilnih demonstracij v bodoče. Ampak točno vse to se je zgodilo. In če kdo še vendarle dvomi, ena od srh vzbujajočih značilnosti policijske države so tudi arbitrarne aretacije, kar se več čas dogaja na in po protestih. Zato se ne gre čuditi, da je zaupanje ljudi v policijo drastično padlo. Ljudje policije ne razumejo več kot varuha skupnosti, ampak kot podaljšek vladajoče politike. Minister Aleš Hojs in generalni direktor dr. Olaj napadata avtonomijo in strokovnost s pomočjo brutalnih političnih kadrovskih čistk, čistk na MNZ, v policiji, na NPU. Uspela sta degradirati in zamenjati domala že vse ljudi na ključnih položajih, vrhunske kriminaliste in strokovnjake pošiljata v nekakšne kazenske delovne skupine, v tihe sobe in jih zamenjujeta s politično oportunimi in strokovno nekompetentnimi kadri, recimo z novopečeno direktorico NPU Petro Grah Lazar, ki je v svoji dosedanji poklicni karieri spisala več kot nič, to je natanko eno kazensko ovadbo. Stranka SDS skuša na ta način nevtralizirati preiskavo proti vsem preiskovancem, ki so kadarkoli, kakorkoli blizu SDS in koaliciji; pa ne samo to, cilj brutalnih čistk v policiji in na NPU je popolna podreditev tudi zato, da se preprečijo protesti proti vladi Janeza Janše. Metode, ki se jih pri svojem jurišnem pohodu poslužujeta Hojs in Olaj, so različne. Od že omenjenih premestitev vrhunskih kadrov v kazenske delovne skupine do nezakonitih izrednih nadzorov na NPU, permanentnega konflikta s sindikati in kršenja sindikalnih pravic z namenom rušenja delavskega organiziranja znotraj policije, do protizakonitih posegov v preiskave na NPU. To nam potrjujejo tudi že dosedanja pričevanja pred preiskovalno komisijo. Naj recimo spomnim na nezakonito Hojsovo zahtevo po reviziji kazenskih preiskovalnih zadev, ki jih je vodil NPU, in drugih nezakonitih usmeritev in obveznih navodil vodstvu policije s ciljem zaščite preiskovancev, raznih Rokov Snežičev, povezanih s stranko SDS. Treba je jasno povedati, napad na policijo, njeno podrejanje za politične namene in cilje stranke SDS, napad na institucije, kot je NPU, ki morajo biti pri svojem delovanju avtonomne, je napad na državo. Če si sposodim včerajšnjo ugotovitev poslanca dr. Trčka – kar se pravkar dogaja v državi, počasi spominja na državni udar. Rekli boste, da pretiravam, ampak kaj drugega pa je vzpostavitev policijske države in popolno podrejanje avtonomnih institucij, javne radiotelevizije, poskusa pokoritve STA, poskusa podreditve sodstva, šolstva, zdaj sektorja energetike. Kaj drugega so permanentni napadi na medije, intelektualce, nevladne organizacije, brutalno discipliniranje državljanov, tudi s plinom in vodnim topom, če je treba?! Kaj drugega je uzakonitev novodobnega verbalnega delikta v noveli Kazenskega zakonika, če ne pravzaprav inačica državnega udara, ki navzven še ohranja videz parlamentarne demokracije, četudi ta koalicija vse bolj degradira tudi parlament in izigrava parlamentarne procedure?! Kako sicer drugače opredeliti totalno čistko, nekakšno lustracijo v policiji? Novela zakona o notranji organiziranosti in delu v policiji, ki so jo avtoritarni Janševi vladi brezvestno podarili podrepniki te koalicije, je še tisto zadnje, kar je potreboval operativec in eksekutor Hojs. Ta novela legalizira in daje pospešek tistemu, kar se itak dogaja že ves čas te vlade – čistke v policiji in dokončni totalni podreditvi NPU. Iz policije na ta način de facto ustvarja politično policijo, iz države policijsko državo, iz demokracije režim strahovlade, iz svobodne republike pa mafijsko korporacijo v lasti stranke SDS, v kateri je, kot vidimo na primeru pravkaršnjega lomastenja v energetiki, eden glavnih kadrovnikov mednarodni davčni utajevalec Rok Snežič. NPU je s tem zakonom in z imenovanjem Petre Grah Lazar de facto in de iure postal le eden od sektorjev v Upravi kriminalistične policije, brez nekdanje kredibilnosti, brez nekdanje avtoritete, brez dejanske avtonomije. Zadnji kronski dokaz o političnem podrejanju policije in slovenskega FBI je novica iz današnjih časopisov – Policija si prizadeva dokazati utemeljenost očitka premierja Janeza Janše, da so protesti soodgovorni za zaostrovanje epidemije covid-19. Sum povzročitve splošne nevarnosti preiskuje Nacionalni preiskovalni urad, v preiskavo je neposredno vključena direktorica NPU Petra Grah Lazar. Tako, na posebno željo Janeza Janše se NPU po novem ukvarja s kreiranjem političnih konstruktov, vse za zatrtje protestov, vse za zadušitev svobodne kritike aktualne vlade. S to novelo zakona je zdaj na prepihu tudi 111 starih komandirjev, na prepihu so direktorji policijskih uprav. Ja, vse to, dragi poslanke in poslanci, se pravkar že dogaja. Ste v stranki Desus res slepi, da tega ne vidite? Ste gluhi, da tega ne slišite? Se odrekate vsakršni refleksiji in analizi družbene situacije, da tega ne doumete? Ali vam preprosto dol visi prihodnost vseh nas, tudi vaših vnukov konec koncev. V treh mesecih bodo potekali izbirni postopki za nove komandirje, načelnike, direktorje osmih policijskih uprav in direktorjev uprav na GPU. Vse se bo prerešetalo in nastavilo po željah ene politične opcije s kadri, lojalnimi stranki SDS, ki je ugrabila državo, ki si privatizira vse družbene sisteme in podsisteme. Kar pa je najhuje, privatizira si represivni aparat za še temeljitejše ustrahovanje državljanov. Da bi preiskovalna komisija lahko celovito uresničila vsebinski obseg preiskave in učinkovito preiskala domnevne nedopustne politične pritiske na funkcionarje in zaposlene v policiji, kar ima lahko vpliv tudi na predkazenske in kazenske postopke, je treba opredeliti daljši časovni okvir njenega delovanja. V Levici se nam ta razširitev zdi nujna in se z njo absolutno strinjamo. Hvala lepa. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Jaz lepo prosim, da tudi pri stališčih poslanske skupine, v razpravi upoštevate, da ste dostojni, spoštljivi, strpni in nediskriminatorni, da ne žalite ne kolegov ne drugih udeležencev in da gojite demokratični dialog in niste žaljivi. Tako pač piše v 8. členu etičnega kodeksa, ki je sprejet. Tudi za naprej, tudi za kakšne druge čase, ne samo za danes. danes. K razpravi ni prijavljenih, zato prehajamo v sklepni del razprave, v katerem dobi besedo še predstavnik predlagatelja Rudi Medved. Želite besedo? (Da.) Izvolite, imate besedo. Hvala lepa, gospod podpredsednik. Čisto na kratko. Da strnem te tri najpomembnejše razloge, zaradi katerih se je preiskovalna komisija odločila razširiti obdobje svojih pristojnosti preiskovanja preko 29. marca 2021, ko je bila komisija ustanovljena. Prvi je popolnoma tehnične narave. Namreč če komisija preiskuje sum političnega vplivanja in političnega kadrovanja in o teh zadevah zaslišuje priče, 12 jih je bilo doslej na komisiji zaslišanih, je skorajda nemogoče, ker gre za proces, da bi se tako pri vprašanjih kot tudi pri pričanju lahko ustavili točno na tem 29. marcu 2021. Ker pa komisija želi v vsakem primeru delovati tako v skladu s poslovnikom kot tudi v skladu z Zakonom o parlamentarni preiskavi, je to na nek način tudi po tehnični plati nujno, da se razširi to obdobje. Drugi razlog je zelo vsebinske narave. Namreč interes slovenske javnosti je zelo velik, zato da se razčisti ozadje in preišče ozadje dogodkov na Prešernovem trgu 25. junija letos in da se raziščejo tudi posledice, ki so nastale za zaposlene v slovenski policiji potem, ko je vodstvo varovanja odločilo posredovati, preprečiti nerede in je prišlo do tiste zloglasne odstranitve rumenih jopičev. Kot vemo, so bile posledice za nekatere precejšnje, tudi opomini pred odpovedjo delovnega razmerja pa odstavitev direktorja Policijske uprave Ljubljana in še kaj bi se seveda našlo. In vsekakor je interes slovenske javnosti, nenazadnje je tudi vodstvo slovenske policije utemeljevalo, kako velik interes je, da se te stvari razčistijo, in so takoj naslednji dan po teh dogodkih že uvedli izredni nadzor. Torej mi bomo v interesu slovenske javnosti skušali in verjamem, da bomo prišli do dna nekaterim vprašanjem, ki so do danes ostala nepojasnjena. In izredno velik interes slovenske javnosti je tudi v zvezi s tem protestom 5. oktobra v Ljubljani. Protestom, med katerim smo doživeli seveda uporabo prisilnih sredstev slovenske policije v zgodovini te države, da javnost ocenjuje, da strokovnjaki ocenjujejo, da tudi znotraj policije ljudje ocenjujejo, da je bila uporaba teh prisilnih sredstev, vključno s solzivcem, vodnim topom in še čim, nesorazmerna glede na dogajanje tisti dan, da so seveda prebivalci Ljubljane bili prizadeti, pa čeprav ne krivi ne dolžni zaradi tega neverjetno neverjetno širokega posredovanja, da ne uporabim kakšnega hujšega izraza. In seveda bomo s preiskovalno komisijo in z izvajanjem dokaznih sklepov skušali priti do odgovora, zakaj se je to zgodilo, kakšen je bil vpliv politike, posreden in neposreden, na te dogodke. In bistveno se nam zdi razčiščevanje tega, zato predlagamo širitev dela preiskovalne komisije. In seveda tretji zelo pomemben razlog pa je, ker komisija ima nalogo ugotoviti tudi potrebo po morebitni spremembi zakonodaje, ki ureja organizacijo, delovanje, vodenje, naloge, pooblastila slovenske policije. In prav zdaj, prav nedavno smo bili priče, da je vladajoča koalicija spremenila, seveda na zahtevo notranjega ministra oziroma Vlade, Zakon o organiziranosti in delu v policiji, s čimer se je pravzaprav porušila organizacijska shema policije, če rečem tako zelo nedolžno, da je Nacionalni preiskovalni urad praktično, ne bom rekel, razformiran, ampak postavljen na nivo neke policijske postaje, da se je odprla prosta pot za za politično kadrovanje tudi do komandirjev oziroma po novem načelnikov policijskih postaj, skratka da po oceni tako politike kot tudi precejšnjega dela javnosti v slovenski policiji poteka ta drugi končni krog politizacije. In seveda se že na tem primeru kaže, da bo komisija morala poseči tudi na področje morebitnih potreb za spremembe veljavne zakonodaje, ki urejajo organizacijo, delovanje in vodenje, naloge in pooblastila slovenske policije. Hvala lepa. Zaključujem razpravo. Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije, Zakona o parlamentarni preiskavi, prvega odstavka 9. člena, drugega odstavka 1. člena ter drugega odstavka 4. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi je Državni zbor odredil razširitev obsega parlamentarne preiskave za ugotovitev dejanskega stanja in morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo slovenske policije, policijskih enot, specializiranih enot policije in preiskovalnih skupin in zaradi suma političnega vplivanja na potek oziroma izid predkazenskih in drugih postopkov za obdobje od 13. marca 2020 do dneva odreditve te razširitve predmetne parlamentarne preiskave in za morebitno spremembo veljavne zakonodaje, ki ureja organizacijo, delovanje, vodenje, naloge in pooblastila slovenske policije. Predlog za razširitev obsega parlamentarne preiskave je opredeljen v predlogu za razširitev navedene parlamentarne preiskave in uvaja to razširitev obsega parlamentarne preiskave, ki ste ju prejeli. Razširitev obsega parlamentarne preiskave je s tem odrejena. S tem zaključujem to točko dnevnega reda.

in morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri izvajanju ukrepov, povezanih z epidemijo COVID-19 in z blaženjem njenih posledic, zaradi suma neustrezne porabe javnih sredstev ter neupravičenega omejevanja pravic in svoboščin, za obdobje od 13. marca 2020 do dneva odreditve ter razširitve obsega predmetne parlamentarne preiskave in za morebitno spremembo veljavne zakonodaje, ki ureja ukrepanje države pri spopadanju z epidemijo nalezljive bolezni oziroma z njenimi posledicami. Predlog za razširitev parlamentarne preiskave je zboru predložila preiskovalna komisija. Besedo dajem predsedniku preiskovalne komisije Robertu Pavšiču za dopolnilno obrazložitev. Izvolite. hvala, predsedujoči. Dober večer vsem, ki smo tukaj, kolegica. Več novih dejstev se je že izkazalo v delu naše preiskovalne komisije. Poleg jasnega zanikanja vloge stroke pri oblikovanju ukrepov še neupoštevanje opozoril, ravno tako stroke, pred uvajanjem ključnih ukrepov za preprečitev širjenja epidemije. Jasni so tudi indici in neposredni očitki v selektivno in politično imenovanje svojih strokovnjakov v ključne sisteme. V dokaznem postopku oziroma delu preiskovalne komisije so se tako izkazale potrebe po širitvi, kar obravnava in sprejema komisija. Tako smo v dokaznem postopku prepoznali potrebo po časovni širitvi parlamentarne preiskave, saj lahko le na ta način zajamemo dokumente, le za nekaj dni presegajo že določen časovni okvir, in ta sklep uskladili s Kolegijem predsednika Državnega zbora, kot to veleva tako Zakon o parlamentarni preiskavi kot tudi Poslovnik parlamentarnih preiskovalnih komisij. Gre pravzaprav za formalnost, ki bo članicam in članom komisije omogočila upoštevanje dokumentacije o dokaznem postopku ugotavljanja politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri obvladovanju epidemije covida-19. Hvala. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke bo predstavila Mojca Škrinjar. Izvolite.

Preiskovalna komisija o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij za finančno neustrezne ukrepe in sum neupravičenega omejevanja pravic pri izvajanju ukrepov, povezanih z epidemijo nalezljive bolezni COVID-19, deluje že skoraj leto dni. Pregledali smo številne dokumente in zaslišali nekaj prič. Komisija je nastala na zahtevo opozicije, ki ima v njej tudi večino članov. Menimo, da razširitev ne bo prinesla opoziciji želenih rezultatov, torej da bi našla politično odgovornost za, po njenem, nepravilne odločitve nosilcev javnih funkcij pri izvajanju ukrepov, povezanih z epidemijo COVID-19. Primeroma navajam, v ponavljajočih in številnih očitkih iz razprav v državnem zboru o predolgem fizičnem zaprtju šolskih prostorov, kakor izhaja tudi iz mnenja dr. Ivana Eržena, izvedenca, ki ga je komisija po želji opozicijskih članov najela za izdelavo izvedenskega mnenja, je namreč izhajalo, da je bilo zaprtje predolgo in zato škodljivo. Danes množično testiranje učencev in dijakov dokazuje, da je bila to edina pravilna odločitev, saj podatki kažejo, da je največja zgoščenost okužb prav v populaciji od 5 do 14 let. Podobno lahko trdimo za druge ukrepe, ki so omogočili obvladovanje epidemije, ki pa so jih spotikali tako osrednji mediji kot nezakoniti protesti, pogosto pospremljeni s fizičnim in obveznim verbalnim nasiljem, kakor tudi nenavadno postopanje Ustavnega sodišča. To je naložilo Vladi Republike Slovenije proučitev in obnavljanje ukrepov na vsakih 14 dni, kar je zaradi številčnosti zahtevanega sporočanja vnašalo zmedo med ljudi, ki so dobili vtis, da nič ne drži, ker se neprenehoma spreminja. Pa ni bilo tako, ostal pa je vtis. Prav tako je Ustavno sodišče izdalo odločitev o neustavnosti Zakona o nalezljivih boleznih, sprejetega v času Drnovškove vlade pred 25 leti. Tu je bila podlaga za proglasitev drugih ukrepov, temelječih na tem zakonu, kot neustavnih, kar je skupaj s prej naštetim povzročilo med drugim nezaupanje ljudi v ukrepe in cepljenje. Vlada se je ob svojem nastopu in sočasnim izbruhom epidemije srečala s praznimi skladišči zaščitne opreme, pomanjkanjem bolniških postelj in medicinske opreme, s slabo organiziranostjo zdravstvenega sistema, grozil je zlom zdravstvenega, socialnega sistema in gospodarstva. Danes – ko je Vlada Republike Slovenije kljub vsem naštetim oviram uspela s sodelovanjem zlasti zdravstvene pa tudi drugih strok premagati številne ovire, še več, uspela je ob tem ohraniti presenetljivo visoko gospodarsko rast, znižala brezposelnost in zagotovila povečan vpis v študij medicinskih poklicev, zagotovila 2 milijardi sredstev, ki se bodo v srednjeročnem obdobju vložila v zdravstveni sistem, in zagotovila, da zdravstveni sistem, sicer z velikimi napori, trenutno obvladuje stanje se vidi, da vse govori v prid vladnemu ravnanju. In tako se opoziciji nakazuje neutemeljenost ustanovitve preiskovalne komisije v ta namen, zato obupano išče možnosti, da bi se vendarle kaj našlo, in tako širi preiskavo. V Slovenski demokratski stranki seveda menimo, da je preiskovanje legitimno, in temu ne nasprotujemo. Se nam pa ob zgoraj naštetih dejstvih to zdi nesmotrna poraba časa in energije. Hvala.

Poslanke in poslanci smo po Ustavi suvereni pri svojih odločitvah in nismo vezani na nobena navodila. Še najbolj se to izkaže pri delu v parlamentarni preiskovalni komisiji, kjer imamo dostop do občutljivih podatkov, največkrat varovanih z različnimi stopnjami tajnosti. Seveda pri delu ne moremo prejudicirati kakršnikoli ugotovitev. Te namreč sprejemamo kolektivno z glasovanjem in v preiskovalnih komisijah smo si poslanci enakovredni in enakopravni. Vsak ima en glas ne glede na njegov njegov status, torej koalicijski ali opozicijski, in ne glede na velikost poslanske skupine. Ravno tako kot način zastopanja politike v preiskovalni komisiji pa je posebnost tudi posamezna aktivnost oziroma proaktivnost člana oziroma članice preiskovalne komisije. Vsak se odloči, koliko dela bo vložil v posamezno fazo preiskovalnega postopka. Najpomembnejše delo pa nastopi v dokaznem postopku, ki ga javnost praviloma spremlja v obliki zaslišanj na javnih televiziji. Kakršnikoli zaključki pa lahko sledijo le po posvetu komisije v vmesnih, zaključnih ali tudi v ločenih mnenjih. Ključna je beseda kolektivno, ker je treba materijo obdelati v razpravah, podkrepiti z dokazi in na koncu glasovati. Zaradi specifičnosti se zato v javnosti in tudi med poslanci – člani komisije večkrat pojavi nepoznavanje pravnih podlag za izvajanje katerihkoli aktivnosti preiskovalne komisije. Sploh se pojavi nerazumevanje smiselne uporabe Zakona o kazenskem postopku. Ta natančno določa načine vročanja vabil in druge dokumentacije pričam, osumljencem in/ali izvedencem, zato da so v prvi vrsti zaščitene vse pravice prej naštetih. In v tozadevnem pogledu komisija smiselno pridobi pooblastila sodnega senata ne zato, da bi ugotavljala kazensko odgovornost ali posledično krivdo, ampak zato, da ugotavlja izključno politično odgovornost; in zato se morajo priče zaslišanj obvezno udeležiti. To je njihova zakonska obveza, tudi če opravljajo najvišje funkcije v državi. Zato mi je kot članu in predsedniku komisije nerazumljivo, ko politični nasprotniki podtikajo polena preiskovalnim in dokaznim naporom, ne zaradi iskanja resnice, ampak zaradi zaščite svojih. To pa ni namen in pomen parlamentarnih preiskovalnih komisij. Kot rečeno, komisija je merodajna po glasovanju in komisija je izglasovala, da za ugotovitev dejanskega stanja vladnih ukrepov obvladovanja in preprečevanja širjenja COVID-19 potrebuje časovno širitev predmeta preiskave. Zato se članom in članicam, ki so to širitev potrdili, tudi zahvaljujem. PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo v sklepni del razprave, v katerem dobi besedo še predstavnik predlagatelja Robert Pavšič. Želite besedo? (Da.) Izvolite. Hvala, predsedujoči. Hvala tudi za opozorilo, ki ste ga dali prej. Namreč preiskovalna komisija je specifična. Nihče ne more podajati kakršnihkoli ugotovitev, lahko povzema samo tisto, kar je bilo javno vidno na televiziji. televiziji. Se opravičujem že vnaprej, ampak tole, kar smo slišali v stališču kolegice in članice preiskovalne komisije pred mano, je bilo očitno in eklatantno prejudiciranje kakršnekoli odločitve komisije. In torej nedopustno. Sam kot predsednik komisije si tega nisem dovolil niti v predlogu za širitev, niti v dodatni obrazložitvi za širitev, niti v stališču poslanske skupine. In ta proceduralna in birokratska oviranja dela preiskovalne komisije govorijo o vas, ne govorijo o komisiji kot celoti. Jaz ne vem, od kod vam pravica sklepati karkoli na osnovi česarkoli, razen tega, kar so povedali tisti, ki so bili zaslišani, in je lahko to videla in slišala vsa Slovenija. Zato ne govoriti o neutemeljenosti širitve, ne govoriti o obupanosti iskanja možnosti in legitimnosti početja preiskovalne komisije, ker to ni ne vaš prostor ne vaša domena. Kaže pa na dejansko razumevanje tako vloge kot tudi pomena preiskovalne komisije. O vsebini bomo govorili, ko bo za to čas, ko bo pripravljeno ali vmesno poročilo ali pa mogoče celo zaključno poročilo. Čeprav vidim, da nam bo skorajda zagotovo zmanjkalo časa, ampak za vsaj vmesno poročilo upam, da bomo lahko predstavili Državnemu zboru in povedali, kaj smo naredili v letu dni. Brez prejudiciranja in prekoračitve svojih pooblastil. Upam, da bomo vsaj v zaključni fazi tega mandata zmogli neko profesionalno držo in se držali zakonskih okvirjev, ki nam jih je določila država in ki nam jih je podelil parlament z aktom o odreditvi parlamentarne preiskave. Sledili smo popolnoma vsem postopkom, da smo že drugič utemeljili, da potrebujemo daljše časovno obdobje preiskave zaradi tega, da lahko smiselno in pravično za vse vpletene raziščemo potencialno politično odgovornost. Vse tiste kriminalne zadeve, ki sem jih zaznal sam pri pregledu dokumentacije, pa sem jih tudi sam prijavil kot poslanec na za to ustrezne organe. organe. Pravzaprav sem razočaran, ker to se ni zgodilo prvič, da bi degradirali vlogo parlamentarne komisije kot inštitucije, ki ima velik pomen, veliko težo in zelo močna pooblastila. In zdajle javno apeliram na to, da ne počnete tega več v bodoče, ker meče slabo luč na vse poslance in poslanke, ne glede na to, ali so koalicijski ali opozicijski. Jaz se opravičujem, predsedujoči, ampak res me je zadeva malce ziritirala. Naredili smo vse, delo bomo opravljali naprej korektno. In se zahvaljujem vsem za njihov čas in podporo. Hvala. Hvala lepa. Mislim, da tole polemiziranje s stališčem poslanske skupine, ne vem, ne zdi se mi dovolj korektno, še posebej, ker je vaš kolega Rudi Medved tudi kakšne stvari govoril, ki pač odstopajo od standardov, ki ste jih zdaj povedali. Postopkovno, Pavšič. Izvolite. Hvala, predsedujoči. Kolega Medved vodi drugo komisijo, Robert Pavšič vodi pa drugo komisijo. Če ste želeli intervenirati prej kot predsedujoči, bi prej intervenirali. Jaz sem počakal, ali se boste odzvali na te, po moje, upravičene očitke, pa se niste. Zato sem se odzval sam, ker se mi to ne zdi pošteno. Parlamentarne komisije imajo poseben status, posebno moč in posebno previdnost bi morali posvečati pri tem, kako jih uporabljamo v politične namene, čeprav iščemo politično odgovornost. Hvala lepa. PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala tudi vam. Poslovnik o parlamentarni preiskavi velja za vse, isti poslovnik za vse preiskovalne komisije, tudi za tisto prej. In predlagam, da imate vsaj v LMŠ enake standarde pri uporabi poslovnika. Zaključujem razpravo. Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije, Zakona o parlamentarni preiskavi, prvega odstavka 9. člena, drugega odstavka 1. člena ter drugega odstavka 4. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi je Državni zbor odredil razširitev obsega parlamentarne preiskave za ugotovitev dejanskega stanja in morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri izvajanju ukrepov, povezanih z epidemijo COVID-19 in z blaženjem njenih posledic, zaradi suma neustrezne porabe javnih sredstev ter neupravičenega omejevanja pravic in svoboščin, za obdobje od 13. marca 2020 do dneva odreditve ter razširitve obsega predmetne parlamentarne preiskave in za morebitno spremembo veljavne zakonodaje, ki ureja ukrepanje države pri spopadanju z epidemijo nalezljive bolezni oziroma z njenimi posledicami. Predlog za razširitev obsega parlamentarne preiskave je opredeljen v predlogu za razširitev navedene parlamentarne preiskave in v aktu o razširitvi obsega parlamentarne preiskave, ki ste ju prejeli. Razširitev obsega parlamentarne preiskave je s tem odrejena. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in prekinjam 27. sejo zbora, ki jo bomo nadaljevali v četrtek, 25. novembra 2021, ob 10. uri. Hvala za prisotnost, lepo popoldne in varen povratek domov. Nasvidenje. Hvala